Добър ден, колеги! Моля за регистрация.

Регистрирани 212 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 47, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание след консултации между парламентарните групи на Председателския съвет предлагам в програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно заседание да се включи следната допълнителна точка, а именно: „Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията“. Това е Общ проект, изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 9 януари 2025 г. законопроекти с вносители Костадин Костадинов и група народни представители, Бойко Борисов и група народни представители, Атанас Зафиров и група народни представители, като точка първа за днес, 31 януари 2025 г., и следващите точки, предвидени в днешното пленарно заседание, да се преномерират и да станат съответно т. 2 и парламентарен контрол. Моля, колеги, гласувайте.

Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце. да стане § 1. Гласували 184 народни представители: за 182, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Ще започнем със Закона за вероизповеданията, но преди това има желание за декларация от името на група. Заповядайте, господина Атанасов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, утре е 1 февруари. На тази дата преди 80 години за един ден така нареченият Народен съд осъжда на смърт трима регенти, 67 народни представители, 22 министри, генерали, полковници и общественици. Произнесените присъди са 147 и са изпълнени същата нощ! За общо четиримесечното съществуване на Народния съд статистиката е повече от ужасяваща. Издадени са почти 11 хиляди присъди, осъдени на смърт са над 2700 души, а на доживотен затвор – над 300. Този така наречен Народен съд е извънреден орган за репресия, създаден по волята на чужда държава. Нека да си припомним, че след 9 септември 1944 г. България е окупирана от органите на Червената армия. Създадено е марионетно правителство, което започва да правораздава в кавички с наредби и закони. Една такава наредба-закон е въпросният закон за Народния съд. Кървавите репресии срещу българския народ тепърва престоят, а последвалите десетилетия записват най-черните страници в нашата история. Десетилетия на политически мотивирани гонения, убийства, екзекуции, изтезания, създаване на концентрационни лагери, робски труд, подлагане на глад и други форми на масов физически тормоз 45 години, през които ЦК на БКП с решение на своя пленум на два пъти – през 1963 г. и взима решение за пълен отказ от национален суверенитет и поставя като крайна цел сливането на България със СССР – акт на върховно национално предателство, без аналог в историята на България! Политическото насилие е неразделна част от комунистическия режим в България от първите до последните му дни. Разбира се, нашата страна не е прецедент в това отношение, но къде са разликите? Ако Европа е достигнала дотук, където се намира днес, то е, защото е извадила поуки от многобройните жестоки и кървави събития в нейната история, защото категорично е осъдила и отхвърлила насилието като най-уродливото проявление на политическата власт, защото убедено и осъзнато е извървяла трудния път на покаянието – покаяние, без което прошката е невъзможна. Успяхме ли ние да извървим същия път? Съкрушителната истина е, че не го направихме – не в цялост, не като зряло и единно общество, не го направихме като нация. Демократичните сили положихме много усилия в тази насока. Със Закон, приет на 5 май 2000 г., комунистическият режим в България бе обявен за престъпен. През 2004 г. с декларация Народното събрание осъди и заклейми престъпленията на комунизма. На 20 януари 2011 г. по предложение на президентите Желю Желев и Петър Стоянов, датиращо още от 90-те години, Министерският съвет обяви 1 февруари за Ден на почит към жертвите на комунизма. Върховният съд отмени присъдите на първи състав на Народния съд и реабилитира убитите с решение през 1996 г. От друга страна, партията, пряка наследница на БКП, избра различна посока. За всичките години на прехода тя не събра смелост да се покае! Не се отказа и не осъди кървавото си наследство! Първоначално беше гузното мълчание. В годините сравнително бързо то бе заменено с постепенно изопачаване и неглижиране, което впоследствие достигна до откровена подмяна и арогантна фалшификация на историята на този черен период. Върху тази благодатна почва днес успешно се настани и наслагва руската пропаганда, а носталгията по социализма добива гротескни размери. Да, уважаеми колеги, мракобесният дух никога не напуска тялото, а БСП никога не еволюира до нещо повече от дружинка за поръчки на Кремъл! Травмата в колективната човешка памет се лекува не чрез мълчание, а чрез покаяние, другари! И докато наследниците на палачите не са в състояние да се покаят и да поискат прошка, ние ще бъдем тук, за да защитаваме истината, и ще разказваме на младите хора за ужасите на тоталитаризма и злото, наречено комунизъм, и всякакви опити за забрава, за омаловажаване и изопачаване на историята ще срещнат нашия решителен отпор! Комунизмът в България бе безусловно престъпление. Няма друга гледна точка за режима, извършил подобни злодеяния. Германците и светът никога не позволиха по отношение на нацизма да има каквато и да е друга гледна точка, защото за насилието няма друга гледна точка! Няма друга гледна точка и за насилието, което наследниците на Сталин извършват в Украйна днес. Бог да прости жертвите на 1 февруари 1945 г.! Поклон пред паметта на невинните жертви на комунизма! Благодаря Ви. За декларация от името на група – господин Дурев, заповядайте. ГАЛИН Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги от ПП-ДБ! Уважаеми другарю Атанасов, искам да Ви уверя, че в този блок има изключително малко членове на Българската Уважаеми колеги, ние се отнасяме с разбиране към правото на всяка парламентарна група да каже от тази трибуна всичко каквото иска. Това е, което трябва да Ви прочета и да чуете, защото се надявахме с трепет, със сериозен трепет очаквахме Вашата декларация. Надявахме се вече да има някаква политическа зрелост, да има и човешка зрелост във вашето поведение, но за съжаление, това не го видяхме. На днешния ден тази година отбелязваме 80 години от края на най-големия конфликт в човешката история – конфликт, оставил над 60 милиона човешки жертви, конфликт, който е свързан с нечовешки престъпления, с много убийства. Но това, което ние трябва да запомним от този военен конфликт, за съжаление, не го виждам в тази зала. зала. Уважаеми колеги, нека да запомним, че насилието ражда насилие и събитията от този военен конфликт, последващи този военен конфликт, те не са единично събитие. Те имат своята дълбока предистория много преди това, още след края на Първата световна война. Разбира се, българските правителства, включили България в този военен конфликт, напълно осъзнаваха отговорността, която поемат, и последствията от това. За съжаление обаче, това не им попречи да включат България в него, не им попречи и да потушат всякаква политическа опозиция в страната. Те понесоха и своята отговорност за това. Искам да Ви уверя и в това, че така наречената окупация на Съветската армия в този период – всъщност забравяме, че в България действа Съюзна контролна комисия, господин Атанасов. И в тази Съюзна контролна комисия има представители и на Съединените

Днес по всяка вероятност оценките, които ще получат събитията от този период, ще бъдат разнопосочни, ще бъдат разнозначни и всеки може да даде своята оценка, но ние трябва да снемем политическата емоция от тези дни, ако искаме в крайна сметка да имаме едно по-добро бъдеще. Това е роля на историците, а не на политиците. Нашата роля е да правим всичко възможно да пазим мира и да съхраняваме единството на българския народ. Нека да си припомним тази болезнена истина. Отново ще Ви кажа, насилието ражда насилие и за да преодолеем този порочен цикъл, ние трябва да умеем да погледнем и отвъд себе си. Едно от достиженията на нашия преход е именно това, че успяхме мирно да преминем през всички тези сътресения. Това ни даде възможност да се фокусираме и върху социалните и икономическите проблеми на страната, което би следвало да бъде нашият приоритет, а не всякакви исторически спомени. И когато днес говорим за жертвите на 1 февруари, е хубаво да се върнем по-назад, хубаво е да се върнем след края на Първата световна война. И всяка година в минутата мълчание, която тази година се учудвам, че не е включена в дневния ред на Народното събрание, е хубаво да си спомним и за Александър Стамболийски и Александър Греков, за Сергей Румянцев и Гео Милев, за жертвите на атентатите, на всички политически убийства през тези години, за интернираните, за изгорените села, хубаво е да си спомним и за отрязаните глави от полиция и жандармерия, и разбира се, е хубаво да си спомним и за всички онези, които намериха смъртта си по време на политическите трусове след 1945 г., но тази минута мълчание трябва да бъде национална минута мълчание, уважаеми колеги, защото в противен случай рискуваме всяко едно политическо действие оттук да продължи да всява политическо разделение в България. Това не ни е необходимо в днешния ден, защото имаме значително по-важни приоритети пред страната. И аз Ви призовавам да загърбим малко тези политически употреби, призовавам Ви да не се позовавате вече на мъртъвците, за да мотивирате политическите си кампании, защото 35 години след края на прехода мисля, че е време да помислим в други перспективи за развитието на България. И нека

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 51-553-37-6, внесен на приетите на първо гласуване на 9 януари 2025 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 51-454-01-57, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 30 декември 2024 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 51-454-01-58, внесен от Бойко Методиев Борисов и група народни представители на 30 декември 2024 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 51-554-01-2, внесен от Атанас Зафиров Зафиров и група народни представители на 6 януари 2025 г., изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията по наименованието на Закона. Не виждам. Закривам разискванията. Колеги, моля да гласуваме наименованието на Закона.

В чл. 7, ал. 1 накрая се добавя: „както и срещу структурата и организацията на традиционната религия по чл. 13, ал. 3 от Конституцията“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията. Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който Комисията предлага да бъде отхвърлен.

за 182, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1: „§ 1. В чл. 10, ал. 1 в изречение трето след думата „Негов“ се добавя „единствен“, а след думите „самоуправляващата се“ се добавя „единна“.“ Благодаря Ви. Откривам разискванията. Заповядайте, господин Славов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес гласуваме промени в Закона за вероизповеданията – три законопроекта, обединени в Общ законопроект, внесени около коледните и новогодишните празници в края на миналата година и началото на тази година. Поводът за това гласуване е Решение на Върховния касационен съд от 16 декември 2024 г., което постановява регистрация на една малка алтернативна православна общност, която е известна като Българска православна старостилна църква. Мисля, че в този дебат е важно да отделим спорното от безспорното. Безспорно е, че Българската православна църква – Българска Патриаршия, е канонична православна църква, чрез която ние – по-голяма част от българския народ, участваме като жив член на Вселенската православна църква „Тялото Христово“, ако използваме догматичните формулировки. Безспорно е, че държавата е подкрепяла в последните 20 години и ще продължи да подкрепя Българската православна църква – Българска Патриаршия. Безспорно е, че държавата всяка година от своя бюджет, тоест от данъците на всички нас, подпомага дейността на Българската православна църква – Българска Патриаршия, със значително финансиране и за капиталови, и за текущи разходи. И това трябва да остане така. Патриаршия, има доверието, има подкрепата на голяма част от нашия народ, от нашите съграждани. Отделно, че все пак малка част от нашия народ реално са църковни хора. Разликата е от порядъка 60% подкрепа и само около 5% реално хора, които изповядват вярата си, ходят вярата си, ходят редовно на църква, в общение са с църквата, причестяват се, изповядват се и така нататък. Но отвъд това безспорно е, че Българската православна църква, както казва и Законът, има важно значение за нашия държавно-политически живот и за изминалите столетия за формирането и на българската нация, и на българската държава. Дотук е безспорното. Кое е спорно, уважаеми колеги? Спорно е, че това Народно събрание може да осъществи законодателната интервенция, която е предложена. Спорно е, че ние, директно съзнавайки, че нарушаваме основен принцип на свободата на вероизповедание, основно човешко право, което е такова и по Конституцията – чл. 37, и по Европейската конвенция – чл. 9, при наличие на много ясна, константна практика на Европейския съд по правата на човека, въпреки това ще осъществим тази законодателна интервенция. Какъв ще е ефектът от тази законодателна интервенция? Да, една маргинална православна общност няма да получи регистрация, тоест тя ще бъде дерегистрирана, тъй като вече е получила регистрация, но политическият ефект, уважаеми колеги, ще е много сериозен. някакъв смисъл ще е автогол и по отношение на министрите от ГЕРБ – колегите Георгиев и Георгиев, на правосъдието, и на външните работи, защото именно тези двама министри ще трябва да дават обяснение пред Съвета на Европа, пред Комитета на министрите за осъществената законодателна интервенция… На второ място, уважаеми колеги, вече има осъществена комуникация на най-висше дипломатическо ниво от Съвета на Европа – от Генералния директорат по правата на човека и върховенството на правото, спрямо нашия посланик към Съвета на Европа госпожа Спасова и тази комуникация е до голяма степен негативна за внесените законопроекти. Тоест целта на моето изказване е за пореден път, след като имах възможност в Комисията по конституционни и правни въпроси да взема отношение, да Ви призова за повече разум, за повече съобразителност и да не навлизаме в дебри, от които трудно можем да излезем, тъй като казусът с регистрацията на алтернативни православни общности не е нов. Това са дела на специален отчет, специално наблюдение в Съвета на Европа, и ние, ако съзнателно нарушим Конституцията и Европейската конвенция, за съжаление, ще трябва да понесем и отговорността за това свое действие като държава. Като Събрание вероятно няма да понесем такава отговорност. В заключение искам да кажа, че тази законодателна интервенция ще засегне и независимостта на българския съд, защото вече приключили дела, с влезли в сила решения, ще трябва по силата на закона да бъдат отворени отново и пререшени, тоест засягаме и принцип на правовата държава и разделението на властите. Затова моят призив към Вас, уважаеми колеги, е нека да помислим още веднъж, нека по тази много важна и сложна материя да изслушаме специалистите,

моята убеденост. Говоря в случая и в качеството си на заместник-председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, през която беше редно този законопроект да мине, но не беше разпределен на нея…

Благодаря Ви, госпожо Председател, за възможността да направя реплика на господин Славов. Аз винаги съм смятал, че когато тъй наречените сини правят промените в Конституцията 1991 г., не е било редно заедно с колегите им от БСП тогава да пишат, че Източноправославното вероизповедание е традиционно, вместо да запишат направо официална религия, и да не се налага в момента да се слушат тези дитирамби от страна на „Да, България!“. Но все пак имаме и Закон за вероизповеданията. Не мога да се съглася с така изказаното мнение, че разбирате ли, трябвало да допуснем, как беше – малка маргинална група, да бъде регистрирана като православна организация. С това сме засягали нечии права. Като слушах изказването на господин Славов, се сещам за политическите партии и ако използвам неговия език, така в началото на 90-те години единствен изразител на демократичната идея беше СДС тогава, господин Славов. И тогава имаше едни малки маргинални групи – впоследствие се появиха, които нямаха претенции към синята идея, към синята общност. На първо място се появиха ДСБ. Впоследствие се появиха малки маргинални групи като „Да, България!“ и въпреки че уж нямаха претенции към синята идея, към идеята на демократичното общество, на която единствен изразител тогава беше СДС, те го занулиха и от СДС остана само председателят му към настоящия момент. И понеже се сещам за тази аналогия, историята е лош пророк, затова се обръщам към залата. Нека да защитим Българската православна църква, особено когато срещу нея говорят представители на възникналите като малки маргинални групи, без претенции към нещо. претенции към нещо. Именно затова считам, че встрани от иронията, с която говорим досега, е редно да приведем Закона за вероизповеданията по начин, по който да защити наистина устоите на българското общество, които се крепят и върху източноправославното вероизповедание в една, разбира се, огромна негова част. Моля Ви, господин Славов, аз разбирам, че хора, които изповядват Вашите възгледи да защитавате несъществуващи сексуални ориентации...

Уважаеми господин Славов, и днешното заседание започна с исторически препратки. И Вие във Вашето изказване казахте последните 20 години, но е добре ние да помним какво се случи преди тези последни 20 години. Искам да припомня на уважаемите народни представители в залата 18 октомври 2000 г. Върховният административен съд обявява с определение 6300 регистрацията на Светия синод за нищожна и допуска втора църква със същото име. Ще Ви го прочета: „ВАС намира, че в Република България съществуват две религиозни общности с наименование Българска Щом като в Република България има граждани, които не желаят да бъдат в църковно общение с патриарх Максим, те имат суверенното право да се отделят от религиозната общност, ръководена от този патриарх, и да образуват самостоятелна църква като религиозна общност, със свой устав и ръководни органи.“

Вие споменахте няколко пъти свобода за вероизповеданията и Европейския съд по правата на човека. Аз предлагам тази зала да не бъде плашена с нашите европейски партньори, защото въпросите са уредени и са изцяло в правомощията на този състав на парламента. И когато казвате, че бъркаме разделението на властите, нека бъдем точни. Тук е законодателната власт. Съдът прилага – съдебната власт прилага законите, които се приемат тук в тази зала. И последно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моята реплика ще бъде изключително кратка. Няма нужда Българската православна църква да я пазите. Има нужда Българската православна църква да не ѝ роним авторитета и да я унижаваме. Защото Българската православна църква е една от малкото институции на държавност и на духовност, и на българщина, в която не бяхте си набутали ръцете, господа. И ако трябва да бъдем конкретни, аз не съм сигурен, че хората, които днес тук излизат да обясняват правата на човека, Съда в Европа, европейските ни ценности, са всъщност от оня малък процент хора, които ходят на църква. И затова ще си позволя да Ви цитирам едно много кратко нещо: „По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от трънове и смокини от репеи?“ Внимавайте кой пази Българската православна църква и внимавайте какво говорите! Оставете я! Пазете я, но не си създавайте ореоли! Не си ти, колега, човекът, който ще излезе тук и ще обясни как Българската православна църква, като я защитиш със закон, ще отнемеш правата на друг вярващ. Не е така! Християнските деноминации в света са безброй много и всяка има право да съществува. Но Българската православна църква е израз на българщина, на държавност и нямаме работа там. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Манев. За дуплика – заповядайте, господин Славов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря и за репликите. Добре е да държим този дебат в немного емоционални категории, за да можем да свършим работата, за която сме призвани. господин Манев, призовавам Ви, проведете разговор с нашия правоправещ старозагорски митрополит. Проведете един разговор. Кой колко е църковен, съди Господ. Аз съм убеден, че процентът на хората, които могат без запъване да кажат Символа на вярата в тази зала, не е висок. Няколко неща обаче са важни. Важно е, че ние тук сме Народно събрание, а не сме Светия синод. Това е по силата на Конституцията. Църквата и държавата са отделени. Важно е да запазим плурализма в нашето общество. И това е основната демократична ценност. Трябва да Ви призная, че аз нямам особени симпатии към старостилната общност, която търси регистрация. Напротив, вероятно от тази общност аз ще бъда обявен за еретик, защото съм в общение с Вселенската православна църква, защото признавам вселенския патриарх, защото подкрепям Критския събор. Но тук не е въпросът аз какво споделям. Въпросът е какво пише в нашата Конституция и в договорите, които ние суверенно сме приели. И там пише, че свободата на вероизповеданията трябва да се зачита за всички. Там пише, че държавата не трябва да интервенира в тази сфера така, че да забранява на едни, докато подкрепя други. И това е основен принцип. И там също така пише, че разделянето между църквата и държавата е добро, на първо място, за църквата. Имаме много случаи на политическа употреба на църквата и на религията. За съжаление, уважаеми колеги, тази законодателна интервенция, която е осъществена в момента, е политическа употреба на църквата. Няколко снимки на политически лидери и държавници с Негово Светейшество не са основание за законодателна интервенция в една светска държава. Още повече, Светият синод съвсем не е единен по отношение на внесените законопроекти. Нека да отчитаме плурализма, да пазим нашата Българска православна църква, на която голяма част от нас сме членове,

Господин Биков, прощавайте, нека да направи лично обяснение Вашият колега Манев. Колега Славов, и в момента владиката ми звъни на телефона, защото досега говорих с него. Не мога да разбера защо намеси владиката на Стара Загора в този спор?! Какво общо има той с това, което ти говориш, и това, което аз изказвам като мое мнение? Защо трябва на един православен владика от Българската православна църква на трибуната и да се замесва в интриги, които нямате… Това Ви е специалитет, майка му стара, извинявайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На пръв поглед и на повърхността темата наистина не застрашава Българската православна църква. Едва ли някой тук си мисли, че Старостилната църква би представлявала някаква заплаха за устоите на единствената православна църква в България, така както трябва да бъде. Защо обаче въпросът е важен и носи, разбира се, не само политическо, но и обществено напрежение? Първо, ние в началото на 90-те години преживяхме – Българската православна църква преживя един много тежък разкол, който започна с политически аргументи. Това, между другото, беше и най-големият грях на Съюза на демократичните сили тогава. Защото този разкол започна с политически решения, с политически аргументи, мина през съдебни решения, през съдебен процес. Не беше решен в съда с политическа изява на политическа воля през законодателен процес, създаване на закон и по този начин беше поправена тази огромна, брутална грешка на българската държава. Защото българската държава тогава, за втори път в своята нова история, се опита да унищожи православната църква. Първият път беше след 1944 г. Вторият път беше след 1989 г. Затова този казус е много чувствителен. И цялото българско общество е чувствително по него. И добрата новина е, че тук в тази зала се демонстрира много широко съгласие за това, че няма да бъде допусната отново подобна грешка. Какво се случва по отношение на законодателството? Очевидно е, че законът и канонът не са в синхрон в този казус. Българската православна църква казва, че тя е единствената православна църква по канон и този канон не е само на Българската православна църква, той е на Вселенската църква, както и господин Славов каза. Какво можем да направим в този случай, в който законът и канонът си противоречат? Моето мнение е, че трябва да застанем на страната на канона, защото канонът не може да бъде променен, той е от 2000 г. Казвам какво е моето мнение! Моето мнение е, че канонът трябва да бъде на първо място. (Шум и реплики.) Да, този закон няма да наруши никакви права маргинална общност, както беше наречена Старостилната църква, тя би могла да се регистрира и по друг начин, би могла да се регистрира и като Българска старостилна църква, каквато тя е, или като Старостилна православна общност, но не може да бъде Българска православна църква в едно изречение със Старостилна. Това казва църквата. Разбира се, че този казус не поставя под въпрос православния характер на българското общество. Между другото, този законодателен проект се подкрепя и от останалите основни вероизповедения. Не създава по никакъв начин конфликт с хората, които изповядват друга религия, просто синхронизира законодателството, това, което беше казано – законодателството с националната и религиозната традиция, нещо много важно. Ние можем да говорим за разделение на църквата от държавата. Имайте предвид, че тази тази концепция възниква в Западна Европа и решава един много сериозен западноевропейски проблем, който е свързан с доминацията на католическата църква върху обществата от Западна Европа. В интерес на истината, ние нямаме такъв казус и никога не сме имали. Българската православна църква никога не е разполагала със светска власт, така че нека да бъдат спокойни всички, които се притесняват, че се превръщаме в някаква религиозна държава. А нашите министри могат да кажат, че българският парламент с две трети мнозинство е изразил над две трети най-вероятно, волята на българския народ. Мисля, че това е легитимно, и мисля, че то ще бъде разбрано от всеки, който се интересува едно общество да бъде в

Сигурен съм, че това решение е правилно, то няма да ощети никого. Хората, които са част от Старостилната църква, вероятно ще продължат да бъдат част от нея. Могат да намерят и други начини да се регистрират, но по никакъв начин не бива да създаваме условия дори и някой да си помисля държавата още веднъж да се опита да унищожи православието в България. Това не можем да си позволим! И с тази стъпка, и с това широко съгласие днес ще покажем, че по този въпрос нямаме никакви колебания. (Ръкопляскания от Реплики към изказването на господин Биков? Не виждам. Други колеги, желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Балачев.

(ГЕРБ-СДС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че има такъв шеговит тон в Народното събрание днес, но всъщност ние решаваме един много важен въпрос. Колегите, които се изказваха досега, като че ли обръщаха повече внимание на народността на проблема, тоест трябва ли да има втора, трета, четвърта, пета и не знам колко православни църкви в България, и по-малко засегнаха въпроса всъщност ние като законодателен орган имаме ли право да правим тези промени. Смятам, че няма спор относно това съобразно и Конституцията на и Закона за нормативните актове, пък и другите подзаконови актове, които казват кой, кога и при какви условия би могъл да иска промяна или създаването на нов закон. Считам, че тъкмо Народното събрание има инициативата, ако прецени, че определен обществен интерес е накърнен, да повдигне завесата и да каже своята дума относно едно или друго изменение на един закон. Така че да говорим, че сме нямали право ние да се бъркаме в каноническите спорове в Българската православна църква и създаването на нейни клонове, е неправилно. Напротив, сега е моментът, в този етап от развитието на нашето общество, особено след тези тежки четири години на разделение на българското общество, ние да направим така чрез нашата законодателна промяна, че да дадем спокойствие поне на вярващите православни българи да бъдат единни в своята вяра и в своето православие. Аз също смятам, че ако ние допуснем това, което допусна съдът чисто формално поради недобър закон, който имаме към настоящия момент, и допусне регистрацията на тази маргинална група, както се изказа господин Славов, то ние бихме дали началото на едни множество такива не само на Българската православна църква, но и на всякакъв друг вид изповедания, които изповядваме на територията на България, тоест определени етнически общности, което според мен не трябва да бъде допускано. Има достатъчно много политически партии, мисля, че са над 100, да не говорим колко са НПО-тата, които влияят, за съжаление, много – за някои положително, за повечето хора отрицателно, в обществено-политическия живот на България, за да позволим да има и такива клонинги. Затова ние не само като вносители на този закон ще подкрепим тези промени, защото искаме Българската православна църква да бъде единна. Не е вярно твърдението, че по този начин се накърнява правото всеки един да изповядва някакво вероизповедание. Тук не става дума за някакво ново вероизповедание, което да бъде регистрирано тепърва извън традиционните християнство, мюсюлманство, будизъм и така нататък, а тук става дума за един клонинг – някаква група решила, че трябва да бъде. Ние имаме лошия спомен от 90-те години, когато Фори Светулката направи така, че да има дуализъм в българската църква, което не се отрази никак добре тогава на вярващите и на православието в България. И аз смятам, че сега е моментът да не допускаме това. По отношение на Закона, да, той има нужда от промяна, именно защото има пукнатини, защото е несъвършен и защото дава повод на съда, който формално изпълнява законите. Той гледа буквата на закона и казва, да, засега никъде не е казано, че някъде не може да бъде написано, че Българската православна църква е единна и че не може друг да се регистрира с нейното име. Това всъщност правим ние в момента и казваме, не, Българска православна не може да има никъде на друго място извън традиционната Българска православна църква, която ни е превела през вековете, когато България нямаше държава. И господин Славов, нека да престанем да се плашим с Европа, защото през последните четири години аз, откакто съм в този парламент, гласувахме толкова закони, които противоречат на българската същност, че тепърва ще трябва да сядаме, да запретваме ръкави и да ги отменяме, изменяме, видоизменяме или каквото и да е било друго. В тази връзка – и с това ще приключа, само да Ви припомня, че в Плана за възстановяване и развитие Вие вкарахте такива небивалици, които посегнаха както на правосъдната система, така и на икономиката на България. Всичко това нещо ни предстои на нас сега

След изказването на господин Костадинов – господин Йордан Цонев за изказване. Благодаря, госпожо Киселова. Нека да кажем всъщност какво обсъждаме в момента, защото ние обсъждаме една дума и тази дума е „единствен“ в параграф 2, която всъщност определя единствения изразител на православието в нашата страна, а именно Българската православна църква, Българската патриаршия. Причината въобще в момента да коментираме този въпрос отново е чужда намеса във вътрешните ни работи, разбира се, и наличието на хора, които са готови да обслужат всеки един чужд господар, който реши по някакъв начин да се намеси в нашите нашите вътрешни работи. (Шум и реплики.) И в този ред на мисли трябва да благодарим на изказването на Славов от „Да, България“. Тук ще кажа „Да, България“, няма да кажа ПП-ДБ, защото не сме наясно каква е позицията на цялата тази разнородна коалиция ПП-ДБ, в която има три формации. Видяхме каква е позицията на „Да, България“. Позицията на „Да, България“ е срещу Българската православна църква. Но защо се прави това? Нека да кажем, за да се знае и от тази трибуна да се чуе, и да се запиша в стенографските записи на парламента, че миналата година изборът на патриарх Даниил беше нещо, което, може да се каже, никой от българския народ не беше очаквал, защото ние ние сме свикнали последните 35 години да се случват само и единствено лоши неща, а изборът на патриарх Даниил обедини българския народ. И това беше наистина една глътка въздух в борбата, която ние водим мъчително за оцеляването на нашата нация, даже не вече на държавата, а защото е поставено под въпрос оцеляването на българската нация. Точно поради тази причина изборът на Негово Светейшество българския патриарх Даниил миналата година беше нещо, което наистина обнадежди целия български народ. И не беше далеч от мисълта да се досетим, че ще дойде моментът, в който ще бъде посегнато отново на Българската православна църква така, както беше посегнато през 1990 г. със създаден от държавата тогава, отново под външно нареждане и вмешателство, църковен разкол в България. Тъй като говорим през цялото време за външно вмешателство и защото стана преди малко дума за това, че това било една маргинална малка общност – да, тя е маргинална, така е, наистина това са някъде по различна оценка между 800 и 1000 души в цяла България, но тези 800 до 1000 души изведнъж бяха някак си много рязко активизирани веднага, след като стана ясно, че в дните около Коледа 2024 г. българският съд е взел решение да регистрира сектантската разколническа псевдоправославна старостилна църква. Изведнъж тези хора, които никой не беше чувал дори, че съществуват, започнаха да хулят Българската православна църква, да хулят българския патриарх, навсякъде да обясняват, че всъщност те са истинските православни. Тоест видяхме и станахме свидетели на това как започва от нищото да създава нещо така, както беше започнал разколът 1990 г. В една държава, между другото, нека да си припомним, която тогава беше излязла точно от тоталитарния режим, в която българите бяха изключително нерелигиозни, невярващи, и съответно църквата беше на практика в нулева позиция, започваща тепърва да възстановява своите позиции, изведнъж се появиха хора, които започнаха да говорят против патриарх Максим. А тогава имаше, може да се каже, сигурно над 90% от българския народ, който не знаеше кой дори е българският патриарх, просто такова беше времето. И изведнъж се появиха от нищото обаче едни много вярващи хора, които започнаха да го хулят от от сутрин до вечер. Същото нещо виждаме, че започна да се появява и сега. Слава богу, много бързо обаче започна да затихва заради навременната реакция както на ВЪЗРАЖДАНЕ, така и на други политически сили в парламента, които в момента всички очевидно ще се обединим около един сравнително консенсусен законопроект. Обаче миналата седмица от писмо, което е изпратено до българския посланик Георги Панайотов в Съединените щати става ясно, че четирима високопоставени, всъщност трима високопоставени американски политици изведнъж се задействат в закрила на Българската старостилна църква. Това са Дъг Ламалфа, член на Камарата на представителите на САЩ от 1-ви район на Калифорния, Алекс Падила, високопоставен член на Комисията по правилата на Сената, и забележете, най-интересният – Адам Шиф, сенатор от Калифорния, който, забележете, е председател на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ. Няма външна намеса, а? Изведнъж председателят на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ изразява загриженост! Сега, тук е моментът да кажем обаче, че това са действия на старата администрация, на администрацията на Байдън, защото това се случи в края на 2024 г. Очевидно е, че е оказан натиск. Очевидно е, че става въпрос за, така да се каже, една от многото бомби, които администрацията на Байдън заложи, или по-скоро мини, под краката на новата администрация на Тръмп. Само че караулът в Белия дом се смени и политиката също ще се сменя, то се вижда вече, че се сменя кардинално. Светът се променя. Точно поради тази причина и в крайна сметка може би именно и заради това ставаме свидетели на едно такова доста нетипично за българския парламент голямо обединение около каузата за това да запазим единството на Българската православна църква. Защото всъщност православната църква е една. Няма две мнения по въпроса! Само че, ако някой реши отвън да създава разкол, няма никакъв проблем да го създаде, особено когато контролира медиите, когато контролира социалните мрежи, когато може да създаде със софтуер включително генерирани коментари, изведнъж да създаде от нищото една среда на омраза и на разкол вътре в православната общност.

И точно поради тази причина, точно заради всичко това, което изговорихме, днес ние ще сложим край. Ние всички, разбира се, които ще подкрепим този законопроект, ние ще сложим край на този опит за разкол! И тук е моментът да видим как ще гласуват коалиционните партньори на „Да, България“. Че „Да, България“ като достоен наследник на ранното СДС, което изпълняваше директно заповедите на американското посолство, и сега ще предприемат такава стъпка срещу интересите на България. Ясно искам да видим обаче как ще гласуват ДСБ и ПП.

Благодаря Ви, госпожо Председател, и за думата, и за това, което казахте, но тук съм в качеството си на народен представител и на вярващ християнин. Всичко останало в в случая е без значение. Уважаеми колеги! И при първо четене казах, и сега искам да повторя, тъй като тук е мястото, понеже обсъждаме прословутия чл. 10 от действащия закон и измененията, които искаме да направим в тази посока. Слушах много внимателно дебата, слушах внимателно колегите и тук искам да направя първото уточнение от моя гледна точка, пак да кажа. Не става въпрос, че има заплаха за Българската православна църква и нейното единство от която и да е деноминация, най-малко пък от въпросната старостилна църква. Не става въпрос, че ще забраним плурализма на вярванията и

а съдът на Сорос. Зная какво ще кажете – че имам фиксация по темата Сорос. Имам от 2001 г. обаче, колеги, даже от малко по-рано. Защото живях, работих в тази среда и пред очите ми възникна тази организация в България и нейните членове и влиянието ѝ върху върху разкола в църквата, върху законодателството, върху всичко онова, което се случва. Всичко това стана пред очите ми. И аз съм длъжен, длъжен съм пред Вас и пред поколенията да споделям този опит, защото той ми е богодаруван опит. И трябва да знаете, че не е от вчера това. И не е от идването на Тръмп или каквото и да е. Тази битка ние си я водим от много, много, много отдавна. Защото от много, много отдавна видяхме за какво става въпрос. И пак ще повторя. Това решение на съда би създало правен прецедент, ако един ден има такава възможност, канонична или църковна, да кажа така, да се регистрира втори синод. И за да не се случи това, тъй като вече веднъж се случи, ние трябва да затворим тази врата. Да я затворим чисто законодателно, да е ясно, че Българската православна църква е една, единна и така нататък, както е изброена в чл. 10. Да е ясно, че неин представител е Българската православна църква – Българска патриаршия и да е ясно, че не може да има друга регистрация, съдебна, на което и да е вероизповедание, деноминация или група, или религиозна общност. Това е цялата опасност. И пак ще се върна на съда, на тази част от съда, Европейския съд за правата на човека. Не аз го наричам съда на Сорос. Не аз. Наричат го много политици, юристи, правни капацитети в Европа. Нашите участници в този съд са чиста проба рожба на „Отворено общество“. тези решения и активността по тази тема идват оттам. И опасността идва оттам. Защото цялата глобалистка доктрина на „Отворено общество“ е насочена и срещу православното християнство. И ще Ви дам и примери. Една част от много уважавани богослови от така нареченото градско дясно непрекъснато нападат православието с един аргумент, че то било московски клон и така нататък, че московското православие... Ама православието не е московско. Православието е православие.

в тази връзка ние днес правим това – затваряме вратата пред тези хора, които, къде открито, къде не, атакуват православието под мотото, че така атакуват определен определен политически клон на, да кажем, част от православната религия. Нищо общо няма с това! И накрая да завърша с това, че самият Спасител, основавайки своята църква, казва „и адовите порти няма да ѝ надделеят“. Така че да помогнем с вярата, че адовите порти, които се опитват да ѝ надделеят, няма да ѝ надделеят! А колкото до избора на патриарх, за който се говореше преди малко, пак да напомня каноничното, много точно дадено – „в църквата действа Свети Дух“. Свети Дух определя решенията, така че няма как, няма как да е изненадващо? решение за който и да е избор. Ако е вярно обратното, значи, някой знае как действа Свети Дух. Благодаря Ви.

Нека да поздравим с добре дошли в Народното събрание и дамите от Кърджали. (Ръкопляскания.) Те са на посещение в българския парламент

Благодаря, госпожо Председател. Много съм щастлив, че има теми, които обединяват българския парламент. През последните години разделението в нашето общество доведе и до огромно разделение в Народното събрание. Днес обаче, както и по време на обсъждането в Комисията на този законопроект, ние виждаме, че има теми, които могат да обединяват абсолютно или почти всички парламентарни групи, и за наше щастие, една от темите е свързана с българската вяра. Нашата православна вяра! Много е жалко, много е тъжно, че един абсолютно безспорен законопроект от три различни парламентарни групи, много различни помежду си, под привидна загриженост, под привидно спазване на юридически правила, винаги се намира някой, който да постави под съмнение нашата вяра, нашата идентичност като българи, нашите разбирания за добро и зло, за правилно и неправилно. Странно защо това винаги е от „Да, България“?! Винаги те намират аргумент, с който да обяснят как нашата православна църква не можело да бъде монополист. Нашата вяра можело да бъде различна, но за ултралибералните соросоидни структури това е нормално. Те искат да въведат няколко пола, за тях трябва да има десетки, стотици аналитични организации, които да бръщолевят глупости в българското общество, защо да нямат и няколко църкви, които да защитават 800, 1000, 150 или 200 еретици, които не вярват в това, в което вярва българското общество. От парламентарната група на МЕЧ ще подкрепим този общ законопроект, за да защитим българската църква. Преди около месец госпожа Киселова организира среща с българския патриарх. Среща, на която тези представители от Вас, които бяха, видяха едно смирение в народните народните представители, в политическите лица, но за съжаление, за пореден път тази среща не беше уважена от представители на ПП-ДБ. Независимо от всичко в България религиите са съществували и продължават да съществуват в търпимост и уважение. Срещата беше уважена от мюсюлмански представител, изповядващ мюсюлманската вяра, и той заяви своята подкрепа към българския патриарх, но тя не беше уважена от представители на ПП-ДБ, което е срамно! Днес българският парламент

Желае ли някой колега да се изкаже? Заповядайте, господин Иванов, за процедура. Госпожо Председател, колеги! Правя процедура за удължаване на работното време до приключване на дневния ред. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Беше направено процедурно предложение до приключване на дневния ред, който който включва приемане на второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, изслушване

така, целия, така беше направено процедурното предложение. (Шум и реплики.) Контролът по предварителни данни ще бъде 3 часа. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце.

Шотев, успяхте ли да гласувате? Добре. Благодаря. Гласували 191 народни представители: за 164, против 2, въздържали се 25. Предложението е прието. След приемане на Законопроекта на второ гласуване предстои изслушване, след това парламентарен контрол. Има ли Има ли желаещи да се изкажат по § 2? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Вие за какво? За какво, господин Манол Пейков? Заповядайте.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, припомням докъде стигнахме в доклада, и предлага следната редакция – тя беше изчетена от госпожа Александрова.

Благодаря Ви, госпожо Председател. „ § 3. В чл. 15 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2. накрая се добавя „както и да съществува друго юридическо лице като вероизповедание, регистрирано по този закон, освен Българската православна църква – Българската патриаршия, което да използва думата „православна“

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3, т. 1 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, т. 2 и предлага следната редакция на § 3, 3, който става § 2. „§ 2. В чл. 15 се създава ал. 3. (3) Наименованието на вероизповеданието не може да накърнява обществения ред и морала и да въвежда в заблуждение и не може да съдържа думата „православна“,

Не виждам. Закривам разискванията. Първо подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, т. 1, който се предлага да бъде отхвърлен. Гласували

народни представители: за 44, против 30, въздържали се 104. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване

в редакция на Комисията.

на Комисията. Гласували 184 народни представители: за 173, против няма, въздържали се 11. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Александрова. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Цончо Ганев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3. „§ 3. В чл. 16 думите „може да изиска“ се заменят с „изисква“.“ Благодаря Ви. Откривам разискванията. Желаещи да се изкажат? Колеги, не виждам. Закривам разискванията. Моля да гласуваме създаването на нов § 3

на Комисията. Гласували 184 народни представители: за 173, против няма, въздържали се 11. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Александрова. Предложение от народния представител Цончо Ганев. Комисията на основание чл. 79, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши да не разгледа и да не гласува предложението, тъй като е извън предметния обхват на Общия законопроект.

Направените предложения от ВЪЗРАЖДАНЕ, които не бяха допуснати в Комисията, според нас са изключително важни и затова в момента искам да разясня и да обясня за какво става дума, тъй като в крайна сметка има зала и може да се реши в момента да бъдат допуснати. Тук става дума, че ние предлагаме императивно да дадем на съда, когато има нужда и има внесени промени в устава на дадено вероизповедание, съдът задължително да поиска становище, мнение на най-висшия орган на това вероизповедание. Защото в момента се дава възможност съдът да иска или да не иска. И ще дам конкретен пример как тази възможност се използва и експлоатира спрямо това във въпросното вероизповедание кой има влияние, пари или власт в съдебната система. Арменската общност в България е в тежък разкол – вътрешен. Между тях се водят доста неприятни вътрешни борби и всичко тръгва именно заради това. Когато един много богат арменец заедно с един виден съдебен кадровик – тя е жена и е от редиците на „Демократична България“, решат, че ще завземат част от имотите на арменската общност, променят просто устава. Внасят промени в устава в съда, тъй като единият е с много пари, другият е със съдебно влияние, знае къде да отиде цялото това нещо, съдът не изисква становище на най-висшите арменски духовници и Уставът е променен. Сега последиците от това нещо са тежък разкол, борба за влияние, респективно духовниците, които искат да бъдат назначени от най-висшия католикос в Арменската църква, биват отхвърляни заради този устав от влиянието на един много богат българин и една видна съдийка от „Демократична България“. И въобще цялото това нещо се случва само защото в Закона има врата, а това е врата в полето. Точно тази врата в полето ние искаме да затворим. Единственото, което предлагаме в това решение, при промени в устава просто съдът задължително да поиска становище на най-висшия духовен орган на съответното вероизповедание, което иска да направи промени. Това нещо, което имаме в момента, е наистина доста опасно като прецедент. Създаваме условия за разкол във всяка една духовна или каквато и да е била религиозна общност. Точно това искам и затова тук е моментът да направим тази промяна в Закона, за да предотвратим и да сложим веднъж завинаги край на възможности това, което имаме като гражданско общество, да оказва влияние върху духовното ръководство на дадено вероизповедание. Нека сложим край на това нещо, защото арменската общност страда. Страда заради парите на един човек и политическите амбиции на друг, който съдия иска да влезе във Висшия съдебен съвет или на още по-големи постове. Ще ги видим след време, когато почнат обсъждането на тези постове, и ще Ви го припомня този случай. Благодаря Ви, господин Ганев. Първо ще подложа на гласуване дали да бъде допуснато за обсъждане. Вие взехте думата да обосновавате, така че, надявам се, няма да искате след това, ако не бъде допуснато от залата, отново да се изказвате. Първо подлагам на гласуване процедурата дали да бъде допуснато предложението

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 8: „8. „Православна“ е Българската православна църква –Българска патриаршия, правоприемник на Българската Екзархия и член на Едната Света, Съборна и Апостолска църква. Тя е единствен изразител на източното православие и е юридическо лице. Нейното устройство и управление се определят в нейния устав. Тя се ръководи от Светия Синод и се представлява от Българския Патриарх,

Председател. Една техническа редакция бих искал да добавя, каквато направих и в Комисията – в т. 8 преди думата „православна“ в началото на изречението да добавим думата „Българска“.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, нека да си припомним защо се стигна дотук, до тази ситуация, при която имаме внесени законопроекти, предложения за промени и вече сме на второ гласуване. Защо се стигна дотук? Защото в Закона поне досега няма определение що е то Българска православна църква и не е посочено изрично, с тълкуване, че може да бъде само една През 2002 г., ако не ме лъже паметта, когато е приет този Закон за вероизповеданията, ако някой от Вас си е направил труда да отвори Допълнителните разпоредби, там, където са тълкуванията на различните термини, използвани в този закон, ще види, че тогава е уредено тълкуване какво означава вероизповедание, какво означава религиозна общност, какво означава религиозна институция, молитвен дом, манастир и така нататък. Забележете, през 2002 г. законотворците са решили да направят тълкуване и да уредят що значи това заплата и възнаграждение на свещенослужещите. Ние считаме, че има много по-важен термин, който трябва да да намери място и да получи тълкуване, за да избегнем всякаква възможност занапред да се налага ние отново да отваряме този законопроект при всяка една ситуация. Не да чакаме тълкуване, каквото в момента, забележете, има разнопосочно от страна на съда, който е допуснал регистрация, говоря за така и от Европейския съд по правата на човека. Тези съдебни органи са тълкували какво е Българска православна църква, коя може да изразява източно-православното изповедание. Аз считам, че това следва да намери място в нашия законопроект. Именно затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ като вносители сме дали едно тълкуване, в което, забележете, сме взели изрази от чл. 10 от самия закон. Ние считаме, че е важно да имаме такова тълкуване в Допълнителните разпоредби, за да избегнем възможности в бъдеще от страна на изпълнителната власт и от страна на съдебната власт се опитват да правят регистрации, каквито не би следвало да могат да бъдат извършени по този закон. Именно затова сме направили това предложение и Ви моля да го подкрепите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАТАЛИЯ Реплики по изказването на господин Петров? Няма. Други желаещи да се изкажат отхвърления § 4 на Комисията? Закривам разискванията. Сега първо ще подложа редакционното предложение, което беше направено. Първо текста на вносителя, извинявайте – специално отношение към народните представители от тази парламентарна група. Първо подлагам на гласуване

Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигнати ръце. Господин

редакционното предложение. Заповядайте, госпожо Александрова.

Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Александрова. ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви. Вариант 1 за § 5 по вносител: „§ 5. В 7-дневен срок след влизането в сила на закона Софийският градски съд извършва проверка за съответствието на регистрираните вероизповедания с чл. 10 и чл. 15. При откриване на несъответствие съдът открива производство по заличаване и в едномесечен срок с решение заличава тези, които противоречат на закона.“ Предложение от народните представители Тома Биков, Младен Маринов и Христо Терзийски. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5, Вариант 1 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант 2 2 и 3 и предлага следната редакция на § 5, който става § 4: „§ 4. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон регистрираните вероизповедания и заявителите по неприключилите производства за първоначална регистрация са длъжни да променят наименованието и уставите си в съответствие с чл. 10, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 и 3 и да заявят промяната за вписване в регистъра по чл. 18. чл. 18. (2) След изтичане на срока по ал. 1 и при неизпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 и 3 неприключилите производства за първоначална регистрация се прекратяват. (3) Регистрираните вероизповедания, които не изпълнят задължението по ал. 1 и нямат висящо производство за вписване на промени, произтичащи от неговото изпълнение, се прекратяват. (4) След прекратяване на вероизповеданието по ал. 3 се открива производство по ликвидация по искане на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет или на прокурора. Искането до съда се отправя в 14-дневен срок след прекратяването на вероизповеданието. Производството по ликвидация се провежда по начина, предвиден в устава на вероизповеданието съгласно чл. 17, т. 8, като за неуредените случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел. След приключване на ликвидационното производство вероизповеданието се заличава от регистъра по чл. 18.“

Благодаря Ви. Откривам разискванията по § 4 от „Преходни и заключителни разпоредби“. Заповядайте, господин Петров.

Благодаря Ви, госпожо Председател. След като Законопроектът бе разгледан на второ гласуване в Комисията, виждам две неща, които останалите парламентарни групи са направили, с което се съгласяват с внесения от законопроект. Първото е, че се разглежда и се урежда процедура от страна Софийския градски съд по отношение на заварените регистрации на други православни църкви в България. И второто, което ще видите в следващия параграф, че

Но има една арабска дума, нарича се тюрлюгювеч, с която мога да опиша производството, което Комисията на второ гласуване прие по отношение на тези заварени регистрации. На първо място държа да отбележа, че тук се говори за това, което е предложила като редакция Комисията – на първо място, прекратяване и на второ място, ликвидация. Да, хубаво е, че мнозинството се е вслушало в изказването ми в Правната комисия, че е необходимо да се направи заличаване на регистрацията, и това нещо беше предложено сега от председателя на Правната комисия. Ние ще го подкрепим. Ние ще подкрепим и цялото производство, но с изричната уговорка, че съм длъжен да кажа от трибуната, че то е изключително несъвършено и ще предизвика проблеми от техническо естество. Защо? Защото, на първо място, Комисията в предложението за редакцията е записала, че за неуредените случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел. Да, това е основният процедурен закон, който описва, забележете, производствата по вписване, след което трябва да има и заличаване. Редакцията на Комисията се беше вторачила върху думите „прекратяване“ и „ликвидация“. На първо място, все още не е описано, дори и след тази редакция не е описано как ще се случи това прекратяване и с какъв акт. Щом ще прилагаме Закона за юридическите лица на нестопанска цел, държа да насоча Вашето внимание към чл. 13 от Закона, в който е посочено какви са актовете, при които следва прекратяване. Всички те съдържат акт на друг орган или на съда. Прекратяването става с акт на съда по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с решение всъщност, описано изрично в чл. 13. В следващия член – 14, също е посочено, че прекратяването трябва да стане с решение. Прочетете Закона за юридическите лица с нестопанска цел! Тук, в тази специална разпоредба, която е предложена като редакция от Комисията, това не съществува. Нещо повече, в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел отново се говори за решение за прекратяване, решение на съда за прекратяване, като в тези разпоредби е уредена и самата процедура как се стига до това решение за прекратяване. което в това предложение на Правната комисия не съществува, и това ще създаде проблеми от техническо естество, защото, ако си въобразяваме, че това прекратяване става по силата на Закона, то тогава все пак трябва да има някакъв акт на съда, така както ще прилагате Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Наистина в § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е посочено, че вероизповеданията се уреждат в отделен закон, но ние имаме една обратна препратка и особено тук ще насоча вниманието Ви към тази ликвидация, за която се препраща за неуредените случаи, изрично написано, към ЗЮЛНЦ. Ами там е казано, че съдът назначава ликвидатор и се изпраща уведомление до Агенцията по вписванията, която да извърши съответното заличаване впоследствие. А тук нямаме въобще такава процедура по този закон, защото не участва Агенцията по вписванията. Именно тази процедура, която сте написали, по ликвидация, за мен е непълна, несъвършена и тя ще доведе до изключителни проблеми, след като изтече този гратисен период и се наложи да бъдат заличавани регистрациите на други вероизповедания. Тогава ще възникнат въпроси по какъв точно ред ще се случи това. Аз считам, че редът, който е предложен от Правната комисия, не е законосъобразен, защото той е непълен, неясен, в противоречие. Прави препратки към Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но за съжаление, не дава правна уредба как да се случи, забележете, заличаването, с който термин работи ЗЮЛНЦ, тъй като ние не се стремим нито да прекратяваме някакви вероучения, нито да ликвидираме вероучения, ние се стремим да достигнем до заличаване на тяхната регистрация в специалния регистър, който се води в СГС. Аз считам, че това нещо не е уредено. Ние ще подкрепим като цяло разпоредбата, но държа да кажа за стенограмата, че тази процедура е изключително несъвършена и един ден, когато възникне проблем, оттук, от трибуната, ще Ви посоча, че сте го приели точно по този начин. Благодаря.

Колеги, ние изцяло подкрепяме това, което колегата Петров каза. Наистина е много трудно, дори няма начин как да се извърши прекратяване или ликвидация на юридическо лице по този начин, по който Комисията е предложила. Считаме, че ако се приеме по този начин, по който е предложено, ще изпаднем в ситуация, в която всъщност нито Старостилната църква, нито някоя друга църква, която е регистрирана със същите наименования като Българската православна църква, би могла легално да бъде прекратена и да се извърши ликвидация. Поради тази причина молим за 15 минути почивка от името на парламентарната група на МЕЧ, за да се обсъдят промените и да се свика Председателски съвет.